Продължаваме заседанието. Господин Главчев ще има думата, но има ли други изказвания, за да ги подредим? От лявата част на залата не видях мераклии досега. Заповядайте, господин Главчев.

Благодаря Ви. Не съм излизал от залата в почивката, за да не си изпусна реда, макар че и аз съм човек, но процедурата ми е по начина на водене. Никога не съм злоупотребявал с процедури. Много Ви моля да прилагате Правилника, който действа. Сигурно е по-лесно да се пише, отколкото да се чете, това е характерно обаче за чукчите. Така че е хубаво да се чете първо и после да се пише, защото иначе се появяват едни пороци, които са много лесно видими. Има в Правилника текстове, които са точно по отношение на такъв вид говорене, на което станахме свидетели преди малко. Ако тръгнем да наричаме, макар и бивши президенти „онова нещо“ може някой да си позволи да каже за сегашния, че е „едно нищо“, теоретично. Това не трябва да се допуска по никакъв начин, трябва да се пресича в зародиш такова говорене. Да се обижда също така цялото народно представителство с израза „идиоти“ също е описано какво трябва да предприеме председателят на заседанието, който ръководи заседанието. Мога да Ви помогна в това отношение, за да не губите време. От чл. 156 до чл. 162 са описани различните казуси и хипотези. Впрочем, този тип говорене беше за чл. 162, Може би Вие изпитвате известен страх да не Ви се случи това, което на мен ми се случи, като използвах този член, но уверявам Ви не е страшно.

но трябваше да наложа наказание и на депутати от различни парламентарни групи. Позволете ми в проява на моя собствен стил да Ви помоля да се извисим над наказанията и сами да се самоконтролираме, което смятам, че ще допринесе за повишаване на общия авторитет на парламента. Иначе Ви благодаря затова, че сами сте разбрали, че депутати от различни парламентарни групи допуснаха тон и изказ, които може би не са най-остроумни, най-остроумни, възвишени и отговарящи на висотата на парламента, но аз смятам, че колегите сами ще си направят извод, без да влизам в ролята на дресьор. За изказвания?

Благодаря, госпожо Председател. Уважаеми колеги! Предполагам сме забравили и е хубаво да си припомним, че в Библиотеката на тази сграда се пазят протоколите от заседанията на Народното събрание от 1879 г. насам. Казвам го на колегите в тази част на залата, защото те са нови и вероятно не го знаят, или са го забравили. В тези протоколи могат да се прочетат изказвания на хора като Константин Стоилов, като Петко Каравелов, като Александър Малинов, които са говорили на тази трибуна, и не знам дали чувстваме отговорността, заставайки на тази трибуна, в какви обувки стъпваме. И много Ви моля да прочетем как тези хора са говорили за държавата, как са мислили за държавата и как са мислили само за държавата, а не за себе си и за партийните си сметки. Говорейки за Избирателния кодекс, ние не говорим за партийни сметки, ние говорим за държавата, за конституирането на държавата и за нейната стабилност. Госпожа Митева направи много пространно изказване за това колко е сложно въвеждането на мажоритарната система, колко комплексен въпрос е това, колко подвъпроса изникват и как трябва да се огледа от всички възможни ъгли, от всички възможни страни. И че не може нито за една нощ, нито за един месец, нито за една година народното представителство да промени толкова рязко избирателната система, че тя от пропорционална да стане мажоритарна. Трябва да се отчетат всички рискове, трябва да се изслушат всички гледни точки и това трябва да стане наистина в един много дълъг и много спокоен дебат. И сега ще изляза от тона на нашите предшественици, които са стояли на тази трибуна, за което много се извинявам, и през цялото време си спомням един много стар виц за животните, които летели в самолета и започнали да натискат копчетата. Гаргата ги попитала: „Вие какво правите, бе?“ И те казали: „Бъзикаме се.“ Гаргата питала: „А Вие може ли да летите?“ Те казали: „Ами не можем.“ И тя казала: „А като не можете да летите, защо се бъзикате?“

Внесени са няколко законопроекта от новите партии в парламента, с които много се настоява веднага за една нощ да бъдат въведени електронно дистанционно гласуване и гласуване по пощата. Колеги, много Ви моля да не се „бъзикаме“ с държавата. Господин Хамид индикира за пощенското гласуване, че то има определено много големи предимства, но то има и някои много големи недостатъци, които пораждат страхове. И това са, че частни фирми ли ще пренасят чувалите с писма, частни фирми ли ще броят бюлетините по пътя, докато ги пренасят? Казва се: ще се намали хартията. При пощенското гласуване хартията се увеличава четири пъти – има една бюлетина и три плика. ЦИК ще брои бюлетините в България. Как си го представяте това нещо? Колко милиона бюлетини ще преброи ЦИК? Посолствата ще броят бюлетините в чужбина. Как едно посолство ще преброи двеста или триста хиляди бюлетини? Как си ги представяме тези неща?! Ей така, защото така сме решили, защото ни е кеф. За електронното дистанционно гласуване. Има ли някой в тази страна, на който не му е ясно, че това не е сигурно гласуване, няма сигурност? (Шум Има ли някой, на който да не му е ясно, че има хакери и в страната, и особено извън страната, които просто чакат да въведем електронно дистанционно гласуване? Искам да кажа, че дори да обсъждаме тези промени, то няма да стане нито за една нощ, нито за една седмица, нито за един месец, нито за една година и ще трябва да им посветим много сериозно внимание, за което ще ни трябва правителство обаче. Вчера отменихте с Преходна разпоредба възможността по внесените до момента законопроекти да се провеждат обществени обсъждания. Аз мисля, че всички трябва да настояваме специално тези проекти да бъдат подложени, независимо какво пише в Правилника, на изключително продължително и сериозно обществено обсъждане. Колегата Славов вчера предложи – негово предложение беше, разбира се, има го и от други групи, да се създаде Консултативен съвет по законодателството в срок от пет месеца. Ако Вие смятате да се занимаваме в детайли с така внесените предложения за електронни гласувания и пощенски гласувания, аз настоявам този съвет да се създаде веднага и в него да бъдат привлечени най големите специалисти в България, защото не може десет души в тази зала да определят избирателната система и да правим тематични коалиции, и да променяме Избирателния закон, защото така сме решили и защото така сме обещали. Защото, колеги, трябва да се научим, че трябва да внимаваме какво обещаваме. И ако не сме обещали нещо, което можем да изпълним, следващата седмица е време за извинение и е добре да се извиним, всеки кой за каквото има да се извини на своите избиратели. Съгласен съм с господин Хамид, че има някои минимално необходими изменения в Изборния кодекс, за които можем да постигнем консенсус и които може би могат да се приемат още сега, но всякакви други въпроси просто да ги отложим, защото това е опасно. Завършвам с това, че онези, които са стояли на тази трибуна и чиито протоколи четем, са мислили за държавата. Аз искрено се надявам, че и след нас ще има хора, които ще четат протоколите от днешното Народно събрание,

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Вземам правото на реплика и по късно ще имам възможност да направя изказване, но във връзка с последното и страховете на Политическа партия ГЕРБ. Уважаеми господа, Изборен кодекс не се прави със страхове. Изборен кодекс се прави с чест и Изборен кодекс се прави с обещания и ангажименти, които сме поели към своите избиратели. Питам се: къде беше Вашият страх, за който говори преждеговорившият, когато обещавахте да има район „Чужбина“? Тогава не се страхувахте, обещахте, но малко след това се врътнахте и го закрихте. Къде беше Вашият страх, когато обещахте, че ще въведете електронно гласуване? Малко след това обаче намерихте процедурни хватки – страховете на Централната избирателна комисия и на кой ли не друг, и отменихте електронното гласуване. В тази зала освен за избирателната система и освен да си разменяте тук някакви, всъщност политически ажиотажи, защото Вие никога не сте обещавали да има избирателна система – мажоритарна в два тура, но внасяте такъв законопроект, без да се страхувате уж от това. Така че това е моята реплика. Изборен кодекс, господин Чолаков, не се прави със страх. Абсолютно съм съгласна, че се прави с експертиза. Излязох, за да Ви припомня как Вашите страхове и нестрахове през цялото време са подмятали изборните правила напред или назад. Но две много важни неща: Вие се отказахте от електронното гласуване въпреки резултатите от референдума, въпреки онова, което беше направено в Изборния кодекс, въпреки промяната в структурата на Централната избирателна комисия да има специално звено, което да се занимава с това, и така нататък, и така нататък.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! „Гласувай без граници“ преди пет години изготви Законопроект за дистанционно електронно гласуване и той беше внесен от няколко депутати, единият съм аз. Минаха пет години, колеги, дистанционно електронно гласуване няма. И правя реплика към господин Чолаков със следните много важни неща. Няма, господин Чолаков, защото Вие не искате да има. Никога не сте искали да има. Имахте пет години. За тези пет години, ако желаехте да има дистанционно електронно гласуване, то вече щеше да бъде въведено. Така че не казвайте как нямало време. Имахте цялото време на света – пет дълги години да го направите, но не го направихте просто защото не желаете да има висока избирателна активност. Със същите мотиви не щете сега и гласуване по пощата, защото това ще увеличи драматично активността – над милион, милион и половина българи в чужбина ще могат да гласуват, и това също не го искате. Просто трябва да си кажете, че Вие, и не само Вие, голяма част от статуквото не желаете повишаване на избирателната активност и затова не желаете дистанционно електронно гласуване от компютъра вкъщи, и затова по същата причина не желаете и гласуване по пощата. А казвайки за рисковете, проверете колко европейски страни имат специално гласуване по пощата. Наскоро имаше избори в Каталуния – точно този метод, в условията на пандемия, беше практикуван. Страшно много европейски страни именно в условията на пандемия разшириха гласуването по пощата. Тоест Вие какво ни предлагате? Предлагате ни да запазим статуквото, това искате. Казвате сега, че няма време. И преди е нямало време. За Вас никога няма време, уважаеми колеги. Затова трябва ново мнозинство, за да бъдат подкрепени и да минат всички тези текстове, иначе милиони хора няма да могат да гласуват. Това е проблемът.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! В Законопроекта на „Изправи се! Мутри вън!“ всички предложения, включително за електронно гласуване, за създаване на избирателен район в чужбина, за активна регистрация, за машинно гласуване, са направени с днешна дата, тоест да бъдат въведени в следващите избори, независимо кога ще се проведат те. Ние смятаме, че при наличие на желание и на политическа воля това може да се случи. Свидетели сме как депутатите от ГЕРБ направиха всичко възможно в предния парламент да отложат електронната идентификация, включително отлагането ѝ беше през Допълнителните разпоредби в Закона за преминаване на въоръжени сили през територията на Република България. По всякакъв начин… (Реплика.) Да, направете си справка. По всякакъв начин се правеше всичко възможно да се осуети електронното гласуване. Затова призовавам всички, които наистина са „за“ електронен вот, да го направят с промените в тези изборни кодекси. Сега – включително за гласуването по пощата, включително за активната регистрация. Това е доказателство за искреност, а не намерения някъде в бъдещето.

Благодаря, госпожо Председателстващ. Госпожа Цонева каза, че ме е страх. Понеже с госпожа Цонева се познаваме от много години, тя много добре знае, че не ме е страх. Не бива думите „отговорност“ и „чувство за отговорност“ да се подменят с думата „страх“. Ако мен не ме е страх, уверявам Ви, че групата на ГЕРБ пък въобще не я е страх. Поради тази причина, както в началото на заседанието каза председателката на нашата група, ние ще подкрепим всички законопроекти, макар че имахме различни становища по време на Правната комисия. Ще ги подкрепим, за да дадем шанс да погледнем в пропастта. Казвам Ви го направо. Няма да влизаме в момента в дебати по същество, ще ги оставим между първо и второ четене. Знаете, че в Австрия бяха касирани избори заради пощенско гласуване. В Австрия – стара демокрация, една от най-старите! Знаете, че в Естония, за която непрекъснато се говори, непрекъснато има притеснения за електронното гласуване. И не мога да разбера защо трябва да си правим експерименти в момента? Това, което е политическият въпрос, колеги, е, че ако ще обсъждаме сериозно изменение в Изборния кодекс, на нас ни е необходимо много време, заради което ни е необходимо правителство. Ако няма да има правителство, давайте да приемем минимално необходимото – там, където има консенсус, да разпускаме парламента и да отиваме на нови избори, и да видим кой го е страх.

Заповядайте, госпожо Капон. МАРИЯ КАПОН (ИСМВ): Благодаря Ви, госпожо Председател. Въпреки Правилника, който все още не е влязъл в сила, декларирам обаче по справка с информация дали са проведени срещи и с кои заинтересовани страни. Изказването ми е от името на Националното сдружение на кметовете на кметства в Република България, с които ние от „Изправи се! Мутри вън!“ имахме специална среща, поехме ангажимента към тях. Промяната на изборния праг от 350 на 100 души ще реализира възможност живеещите в населени места да издигат за кандидати личности, които притежават високи професионални и нравствени качества и са приемливи за обществото. С реализирането на тази промяна ще отговорим на ангажимента ни, поет като държава – членка на Европейския съюз, да гарантираме зачитането на демократичните стандарти. На Ваше разположение, колеги, от страна на Сдружението, има както проучване на демографския процес и на демографската картина в населените места, така и общественото мнение. Затова следва да имате предвид, че ние от „Изправи се! Мутри вън!“ сме поставили ясно в нашия законопроект прага от 350 да бъде на 100. Нека да дадем възможност, и се надявам, че всички колеги в залата,

Добре. Госпожа Кирова. Напомням на групите, чието време изтича, да си поискат удължаване. РОСИЦА Уважаема госпожо Дончева, колеги! По отношение на прага, който се предлага да бъде намален на 100 души, за избиране на кметове на малки населени места искам да обърна внимание на госпожа Капон, че този въпрос е сцена на упражнение през последните 20 години на различни правителства и различни парламентарни мнозинства на територията на нашата държава. Използва се като инструмент, който по една или друга причина, често свързана със съвсем популистични намерения, по време на местните избори дава превес на една или друга политическа партия, формация или обществено настроение. В никакъв случай обаче не трябва да забравяме следното – каква е функцията на кмета на населено място със 100 жители по списъчен състав, вписани в изборния ред. Какво може да направи този кмет, който няма бюджет, който няма инструмент, който няма административен капацитет, за да обслужва съответното населено място със собствените си средства, говоря предоставени му по силата на закон, и какъв е смисълът всъщност от това да променяме? Бил е и 600 човека, бил е и 350, бил е веднъж 100, отново е върнат на 350 – не смятате ли, че най-после трябва да има стабилност на законодателството в това отношение, за да могат да знаят хората как се развиват съответните населени места и да има предвидимост в това, което се случва? Намаляването на 100 души на този праг е нещо, което доста сериозно трябва да се разследва и да се обсъди, затова, защото води след себе си много други последствия, които са свързани не само с обслужването на малките населени места, води и буди въпроси, свързани с това какво се случва,

Уважаема госпожо Председател! Уважаема госпожо Капон, не сте права, че това е ново предложение за допускане на изборност на кметовете на малките населени места с над 100 души жители, защото подобно предложение беше прието и беше в сила от 2014 г. в Изборния кодекс, в чието изработване участвах активно, и показа... Така че тук са правени анализи, разчети, изследвания. Да, това е едно добро решение, което хората, които живеят в малките населени места, приветстват. И може би това беше и причината лидерът на госпожа Кирова да обещае на малките кметове, че депутатите от ГЕРБ ще подкрепят изборността в малките населени места с над 100 души население. Но може би тя не е следила внимателно лидера си и затова в момента се обявява против едно решение, което се очаква от българските граждани. Освен това, уважаема госпожо Капон, пропуснахте да кажете, че ние предлагаме и финансиране съответно на броя жители в малкото населено място, което да бъде осигурявано през общинския бюджет. Благодаря Ви, госпожо Председател. Уважаеми колеги, населените места в България са 4818. При праг 100 души по постоянен адрес в местните избори през 2015 г. са се включили 3187 населени места. В сравнение с 2019 г., когато прагът беше завишен, това заради устойчивостта на законодателството, на 350 души, право да изберат своя кмет са имали 2003 населени места, а 270 660 души, живеещи в 1184 кметства, са били лишени от право на избор. Малко информация, която може би имате. Вижте, разследване ние не правим. Разследването е в Търговския регистър и в други места кой какво прави, госпожо Кирова. Това, което ние правим, е да изследваме

ошашавена и не можеше да си намери място, очевидно е придобила самочувствие и със задоволство наблюдава как останалите се мъчат да решат проблемите, които създадоха. Защото именно те осакатиха целенасочено и последователно машинното гласуване. Именно те създадоха голяма част от проблемите, които тук в момента се опитваме да решим. Но един провал на изборния процес няма да тежи на тях, а на новото мнозинство, колкото и условно да е то в момента. Затова отговорността и очакванията към нас са огромни. Ще започна с това, че нашият хоризонт е главната тема. Слонът, който стои в залата, е датата на изборите. Защото едно е да работим с хоризонт два месеца, друго е да работим с хоризонт година, можем да направим съвсем различни неща, друго е да имаме хоризонт четири години – тогава съвсем други неща би трябвало да направим. И тъй като сме в неизвестност, вече сме по наклонената крива на популизма, политическото надцакване и предизборната кампания. Това е нещото, което не трябва да допускаме и не трябва да правим. Виждаме, че има внесени седем законопроекта. Ние от БСП сме готови да внесем още седем, защото миналия мандат сме ги изработили, готови са, за да угодим на нашите избиратели, с ясното съзнание, че те ще бъдат отхвърлени вероятно, и да атакуваме, да пришием някого в някакво мнозинство и да кажем: ето, те не приемат нашите предложения. Така може би ще качим малко изборния си резултат и другите са в състояние да го направят. Но провал на изборния процес по време на тежка здравна и икономическа криза означава да добавим още една политическа криза и да съсипем държавата. Затова, първо, казваме какво не трябва да правим. И тук въпросът е не какво искаме, със сигурност искаме много неща, а какво можем да направим. И хоризонтът, ако е два месеца, първо, трябва да видим върху какво имаме консенсус, кое е мислимо, кое може да стане в момента. И това са няколко неща, които ние последователно сме защитавали и сме готови с конкретни решения и разработени текстове. Видеонаблюдението безспорно ще укрепи доверието в изборния процес и ще привлече още хора да гласуват. Активната регистрация – тема, която подробно сме разработили в предишния парламент и ще я предоставим. Между първо и второ четене няма да внесем седем законопроекта с ясното съзнание, че те няма да минат. Ще направим това, което е отговорно за държавата. Активната регистрация, изчистването на избирателните списъци ще повишат задължително и значително доверието в изборния процес. Район „чужбина“ – несъмнено трябва да работим в тази посока и ако това Събрание с неясния си хоризонт успее да въведе район „чужбина“, това ще е един голям успех, колкото и да е сложно и да е трудно, защото няколко мандата навън означават да се отнемат няколко мандата вътре, а това е фундаментално преначертаване на изборната карта в България. Това е наистина една мащабна задача. Ще бъде голям успех, ако се справим с нея. В този смисъл ние се насочваме към единственото процесуално възможно решение, а то е да подкрепим един и най-пълен и всеобхватен изборен закон и в него да направим предложения между първо и второ четене. Такъв смятаме, че е Изборният закон на „Има такъв народ“, защото в него са включени и много от темите, които ние подкрепяме, някои, които не подкрепяме, но всички теми ще намерят дебат в залата. Призовавам и останалите да подкрепят този законопроект на „Има такъв народ“ и да направят своите предложения между първо и второ четене, за да може в кратък порядък оперативно в тази зала да намерим най-добрите решения. Ако се справим с тях, може би този парламент ще има и по-дълъг хоризонт и ще отвори врата да направим и още, но започвайки от това, ние ще поставим началото, ще направим първите сигурни стъпки. Нашият призив е да не се поддаваме на популизма, да не търсим евтината предизборна кампания в момента, да постъпим отговорно и държавнически, защото всяко друго нещо би било предателство към България в момента. Благодаря Ви. Госпожа Цонева оттегли искането си за изказване. Господин Василев оттегли искането си за изказване. Остават господин Стайков и господин Живко Табаков.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Вече пет дена слушаме как нас ни е страх както от избори, така и от промени в Изборния кодекс, така понасяме обидите на дясната част на колегите от залата. Колеги, май забравяте, че ГЕРБ е първа политическа сила и ние не се страхуваме от избори! Колеги, май забравяте, че последните избори, които са проведени в България, ги печели Политическа партия ГЕРБ,

или пък правим други политики, защото, уважаеми дами и господа отдясно – новите политици, ние стоим гордо, с отворени очи пред нашите избиратели, защото това, което обещаваме, ние го изпълняваме! Затова Политическа партия ГЕРБ е първа политическа сила! По отношение на Изборния кодекс. Уважаеми колеги, Вие Вие дойдохте с обещание за мажоритарен вот, Вие получихте 565 хил. гласа подкрепа на българските граждани точно заради това, а сега се отмятате и се оправдавате с времето. Предложете го, не сте малко. Уважаеми господин Тошко, забравих Ви фамилията, понеже Вие се представяте като сценарист! Уважаеми колега, Вие вече не сте сценарист, който да се крие зад паравана, Вие сте народен представител и носите отговорност, и това, което кажете, това, с което сте излезли по време на изборите – с декларациите, с прокламациите, Вие сте длъжни да го представлявате и да го внесете в Народното събрание. Само така ще покажете, че имате лице и отговаряте на това, за което са Ви гласували доверие. Ние ще Ви подкрепим! Не се опасявайте, работете! Благодаря. Има ли други изказвания? Господин Живко Табаков. Имате Имате една минута или искате удължаване?

За всички групи – да. Уважаеми колеги, умишлено изчаках да чуя какво е позиционирането в залата и виждам, че повечето политически групи имаме обединение по редица предложения, които сами по себе си няма как да не бъдат подкрепени. Това обаче, което ние сме внесли като предложение от „Изправи се! Мутри вън!“, а именно за преференциалния вот – да бъде намален от 7 на 5%, някак си ми се изгуби в самия дебат. Какво имам предвид? Вчера умишлено не взех думата, когато имаше предложение от групата на „Изправи се! Мутри вън!“, всеки един народен представител да може да членува в друга група или спокойно да образува такава. Чухме нападки, които казваха, че хората, които са определили кой за кого да гласува, трябва да бъде там. Днес обаче искам да помоля всички да се замислим, че когато говорим за една такава демократичност, какво ни притеснява да намалим прага на префернциалния вот на 5%? Ако някой в тази зала го притеснява, то е именно обърнато към големите парламентарни групи, защото всички ние от малките избираеми райони знаем как се редят едни листи на големите партии. Тоест ние нареждаме хората, които искат да влезе голямата партия в парламента, а всички останали, които са на неизбираеми места, не могат да влязат тук, защото може да имат различна позиция от партията-майка. Затова смятам, че днес трябва да бъдем малко по-уверени в това наше предложение и да бъде подкрепено, защото, смятам, че когато даваме този демократичен процес на всеки един гласоподавател, няма от какво да се притесняваме. В този ред на мисли мисля, че не е и толкова революционно предложението да намалим от 350 човека в населени места избираемите кметове – на 100, защото утре, когато трябва да продължим да смачкаме ГЕРБ, защото това са призивите в цялата тази зала – нека да не забравяме, че през 2023 г. идват кметски избори, които кметски избори, ако днес говорим за едни процеси в Народното събрание, те трябва да бъдат пренесени на терен в малките населени места и да имаме много по-голяма мотивация не големите партии – малките хора, нормалните хора, хората, които имат своята позиция и визия за развитието си на всяко едно населено място, да бъдат избираеми. Затова, колеги, призововам всички и Ви моля за подкрепа по отношение на намаляване на преференциалния вот от 7 на 5%, и кметовете в малките населени места да бъдат избираеми с население от 100 човека. Благодаря Ви. – за изказване. обсъждали сме това предложение, принципно сме „за“. Считаме, че назначаемостта на кметските наместници от страна на общинския кмет показа определени недъзи. Недъзи от гледна точка на това, че много често назначените кметски наместници не са харесвани от хората в населеното място; недъзи от гледна точка на това, че много често назначените кметски наместници използват своята позиция, за да оказват натиск, дори и за гласуване; недъзи от гледна точка на това, че те не разполагат с бюджет, много често този делегиран бюджет от общините се ползва за друго. Ако кметският наместник бъде избиран, тоест кметът на кметство бъде избиран, той притежава една относителна самостоятелност от общинския кмет. В много малко райони в България общинските кметове си позволиха да направят избори, след като се въведе законът с това ограничение – като област Плевен, община Плевен, кметът Спартански. Това показа, че когато хората биват питани, те се чувстват много по-спокойни, много по-голямо доверие към институциите и съответно тези 200 или 300 хиляди хора, които останаха без право на глас заради тази законодателна промяна, ще оценят това по достойнство. От „Има такъв народ“ принципно подкрепяме това предложение – да бъде върнат прагът от 100 жители за избори. По отношение на процента от 7 на 5% за преференциите. Изказвам лично мое мнение от една истинска история, понеже аз съм бил на терен. Ако намалим преференциалния вот на 5%, има една политическа партия, в която една група бизнесмени умишлено се поставят в определени области на състезателен принцип, за да си купуват гласове. Вие знаете коя е тази политическа партия. Идеята на ръководството на тази политическа партия е като вкара няколко платежоспособни лица в листата и те играят състезателно един срещу друг, осъзнавайки, че не всички от тях ще могат да влезнат, да се вдига общият вот на партията. Намалявайки този процент, ние ще позволим на тази партия да преекспонира това нещо и да се получава още по-голямо състезателно начало. По този начин ние ще вдигнем точно нейните гласове, което предполагам не е и Вашата цел. Благодаря. Благодаря, господин Василев. Има ли други изказвания? Не виждам. Моля, режим на гласуване. и реплики.) Аз попитах, никой от Вас не каза нищо. Искате ли изказване?

Благодаря, госпожо Председател. Уважаема госпожо Председател, по начина на водене е процедурата и тя е с молба да осигури Секретариатът онлайн връзка, за да може наш колега, който е в карантина, да изрази вота си чрез видеоконферентната онлайн връзка и онлайн гласуването.

На всички – да, колеги, извинявам се, които са в карантина, но нашият колега от нашата парламентарна група сподели, че не е включено онлайн гласуването. Разбира се, ще се радвам и ако господин Станислав Трифонов се включи в предстоящото гласуване. Господин Славов, нищо не разбирам от маската. (Реплика

За трите минути, които помоли администрацията на парламента, надявам се, няма да скучаем.

Отчетохме гласа онлайн, той пак не стига. (Реплики.) Ще Ви го обявя следващия път.

„Има такъв народ“ – 47 за, БСП – 34 против, ДПС – 27 против. Благодаря. Не се приема. Подлагам на гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 154-01-9, внесен от Ива Митева и група народни представители на 15 април 2021 г.

И един – 212. Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Колеги, правя процедура за прегласуване, тъй като лидерът на партията „Има такъв народ“ не може да гласува за собствения им, подкрепен от мнозинството в пленарна зала с 211 гласа, законопроект. Нека отново да се направи опит господин Трифонов да се включи в онлайн заседанието, за да изрази своя вот. Госпожо Атанасова, има установени връзки – който иска, гласува. Ще подложа на прегласуване. Моля, прегласуване.

В режим на гласуване сме. Моля, гласуване за Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 154-01-26, внесен от Десислава Вълчева Атанасова и група народни представители на 19 април

Уважаема госпожо Председател, предлагам прегласуване, а преди това поименна проверка, за да дадем възможност на лидера на партия „Има такъв народ“… Да му дадем възможност. Не е задължително да участва, но поне да му дадем възможност да упражни своя глас и отношение към мажоритарния вот, който беше негово предложение по време на референдума.

Адлен Шукри Шевкед - тук Албена Симеонова Върбанова - тук Александър Атанасов Александров Александър Богданов Николов - тук Александър Велиславов Тодоров - тук Александър Димитров Симидчиев - тук Александър Иванов Мацурев - тук Александър Иванов Паризов Александър Николов Вълчев - тук Александър Петров Александров - тук Александър Руменов Ненков - тук Александър Стайков Марков

Атанас Петров Костадинов

Богдан Емилов Боцев - тук Бойко Петров Кафеджиев

Галя Енева Захариев - тук Галя Маринова Бърдарска - тук Георг Даниелов Георгиев

Деница Пламенова Николова - тук Десислава Ангелова Тодорова - тук Десислава Вълчева Атанасова - тук Джевдет Ибрям Чакъров Димитър Бойчев Петров - тук Димитър Борисов Главчев - тук Димитър Георгиев Найденов

Димитър Стоянов Гърдев - тук Димо Чавдаров Георгиев

Ешереф Кязим Ешереф - тук Живка Михалева Железова

Иван Борисов Тотев - тук Иван Валентинов Иванов - тук Иван Василев Хиновски

Илиана Петкова Жекова - тук Илия Димитров Лазаров - тук Илиян Славейков Йончев - тук

Йордан Свеженов Стоянов - тук Калоян Милков Янков

Крум Костадинов Зарков

Митко Стайков Стайков - тук Митко Христов Кунчев

Надежда Георгиева Йорданова - тук Невена Евстатиева Минева - тук Никола Христов Кръстев -

представители. Има кворум. Моля, прегласуване по последния законопроект, който беше на Десислава Вълчева Атанасова и група народни представители.

В режим на гласуване сме. В режим на гласуване сме! Моля, Моля, гласуваме Законопроект за изменение и допълнение на Изборния кодекс, № 154-01-28, внесен от Николай Хаджигенов и група народни представители на 19 април

Законопроектът на Ива Митева Йорданова-Рупчева и група народни представители, № 154-01-9, е приет на първо гласуване. Процедура?

Моля на основание чл. 83, ал. 1 писмените предложения за изменение и допълнение в приетия на първо гласуване законопроект, съгласно изречение трето, да гласуваме срокът да бъде намален на три дни. Благодаря Ви. Кой иска обратна процедура? И дали процедурата на БСП е обратна, или тя си е самостоятелна?

Моля Ви, седнете си на мястото, господин Божанков, и направете обратно предложение.

с процедурното предложение, направено от Радостин Василев – срокът за внасяне на предложения да бъде съкратен на три дни, моля да гласува.

Моля, прегласуване по предложението на господин Василев.

Кворумът винаги е 121 човека според всички правила на правото. Кворумът е по правото, а не по компютър.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Аз не знам на какво пляскате и дали изобщо разбирате на какво пляскате в момента?! Пляскате на това, че решихте за Изборния кодекс да дадете минималния срок от три дни, докато преди малко оттук обяснявахте как така не се правел за една нощ. Точно за една нощ го правите в момента. (Ръкопляскания от ГЕРБ-СДС.) Искам да стане много ясно това, че Вие оттук нататък носите цялата отговорност за това, което ще се случи на изборите, когато и да са те. И на колегите от „Демократична България“ да им кажа да видят кой ги е подкрепил и кой не ги е подкрепил, защото Вашите предложения бяха приети заради „Има такъв народ“, заради „Изправи се! Мутри вън!“ и заради другите колеги, на които ужким разчитате. това, което направихте току-що, опроверга всичките неща, които говорихте преди изборите – как се прави на тъмно Изборен кодекс, (ръкопляскания от ГЕРБ-СДС) как се опитваме да го натаманим според нас, как няма обществено обсъждане, как всички не разбират и не знаят какво правят. Ей това правите Вие в момента и хората го виждат!

госпожо Председател. Уважаеми колеги, обяснявам защо гласувах против. Гласувах против… (Шум и реплики.) Защото това е по същността, не е по брой. Гласувах против, защото исках да дам възможност на моите бивши колеги все пак да се да се опитат да запазят илюзията, че подхождат отговорно към това, което им се случва в момента. Нека да обясня за хората, които ни гледат, извън тази зала. Този срок, който току-що гласувахме, означава,

Удължаване на работното време до момента не е поискано и да започнем да разглеждаме Законопроекта, в който имаме осем минути до изтичане на работното време, ми се струва не особено разумно. Госпожо Йорданова, искате процедура ли?

Колеги, ние наистина се надяваме, че ще въведем един разумен тон в обсъжданията и че всички ще имат освен патос, който е необясним за процедурните въпроси,